Sada prelazimo na 4. točku dnevnog reda. 4. Izbor potpredsjednika Hrvatskoga sabora Člankom 35. Poslovnika utvrđeno je da Sabor ima dva do pet potpredsjednika. Istim člankom utvrđeno je ako se biraju dva potpredsjednika, jedan se bira na prijedlog parlamentarne većine, a drugi na prijedlog parlamentarne manjine. Sukladno međustranačkom dogovoru birat će se pet potpredsjednika, tri potpredsjednika biraju se na prijedlog parlamentarne većine, a dva na prijedlog parlamentarne manjine. Članak 5. Poslovnika utvrđuje da prijedlog za izbor potpredsjednika na Konstituirajućoj sjednici mogu podnijeti klubovi zastupnika. Klubovi zastupnika podnijeli su sljedeći prijedlog. Prvo iz reda parlamentarne većine Vladimir Šeks, Ivan Jarnjak i Josip Friščić, a iz reda parlamentarne manjine Željka Antunović, Neven Mimica i Vesna Pusić. Žele li predstavnici obrazložiti prijedlog? Ne. Prelazimo na izbor. Ukoliko neki od klubova podnese drugi prijedlog za izbor potpredsjednika sukladno članku 231. Poslovnika, provodi se tajno glasovanje osim ako Dom na prijedlog desetine zastupnika ne odluči da glasuje javno. U tom slučaju glasuje se prema abecednom redu prezimena kandidata i utvrđuje rezultat glasovanja. Prije nego što se izjasnimo o prijedlogu klubova, podsjećam da je za izbor potpredsjednika Sabora potrebna većina glasova nazočnih zastupnika.

prelazimo na, za prijedlog dajem na glasovanje prijedlog klubova, to je klubova parlamentarne većine, da se za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabere gospodin Vladimir Šeks. Tko je za? Hvala lijepo. Protiv? Nema. Suzdržani? Tri. Hvala lijepa. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen uz tri suzdržana glasa sa 147 za i 3 suzdržana glasa. Čestitam potpredsjedniku Hrvatskoga sabora gospodinu Vladimiru Šeksu i želim mu da uspješno kao i predsjednik Hrvatskoga sabora obavlja ovu časnu dužnost i da budemo na neki način svi usmjereni prema dobrom obavljanju svih dužnosti na koje će nas izabrati Hrvatski sabor. Dajem na glasovanje prijedlog klubova da se za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabere gospodin Ivan Jarnjak. Tko je za?

Za je glasovalo 146 zastupnika, suzdržano 4 zastupnika. Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa glasovima 146 za i 4 suzdržana. Proglašavam da je za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabran gospodin Ivan Jarnjak kojem također čestitam. Dajem na glasovanje prijedlog klubova da se za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabere gospodi Josip Friščić. Tko je za?

Utvrđujem da je prijedlog prihvaćen sa 148 glasova za, jedan glas protiv i dva suzdržana glasa i proglašavam da je za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabran gospodin Josip Friščić kojemu također srdačno čestitam.

U ime Kluba zastupnika HDZ-a, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Gospodine predsjedniče u ime većinskog kluba predlažemo da se za preostale članove kandidate za potpredsjednike odgodi glasovanje do druge sjednice radi usaglašavanja. Da li ima tko drugo mišljenje? Znači predlaže se da se odgodi, budući da su tri kandidata a dva se biraju, da se odgodi izbor za sljedeću sjednicu Sabora ovih dvaju potpredsjednika Sabora, sa željom da se naprave dodatne konzultacije i da onda izaberemo na sljedećoj sjednici Sabora ova dva potpredsjednika iz redova oporbe, ako sam dobro razumio ovaj prijedlog.

… javlja se zanimljiva jedna situacija, radi se o izborima potpredsjednika iz redova oporbenoga dijela Sabora, pa zašto mislim klub HDZ-a predlaže s kim se on misli konzultirati pritom ili možda nešto vi imate nekakvu ideju posebnu ili vam je dovoljna ideja ovakva kakva je prezentirana Saboru. Mislim zanimljivo je tko predlaže prijedlog, mislim da biste to morali, da je to jedna neuobičajena praksa, možda biste gospodine predsjedniče mogli razmisliti i konzultirati se da li je ovakva vrsta prijedloga, ima smisla je usvojiti. **Bebić, Luka (HDZ)** Ovo je jedan od prijedloga. Pitao sam, evo još nekih prijedloga, drugačijih mišljenja, jer ćemo mi o ovom prijedlogu glasovati, znate. Mi ćemo o ovom prijedlogu glasovati i sad ja pitam da li ima nekih drugih prijedloga. Ja želim vjerovati da je ovaj prijedlog iznesen sa željom i ciljem da se u redovima oporbe u Hrvatskom saboru konsenzusom, dogovorom dođe do prijedloga kandidata za Hrvatski sabor. To je isto tako bilo moguće napraviti i ovo period od nekoliko dana ili dva, tri dana, međutim očito sad su tri prijedloga. Ja sad postavljam to pitanje ima li netko drugi prijedlog. Ako ne, ja ću ovaj prijedlog gospodina Andrije Hebranga staviti na glasovanje. Damir Kajin, zastupnik. Izvolite.

Gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. **Čehok, Ivan (HSLS)** Gospodine predsjedniče. Točno je da je neuobičajena praksa, ali je jednako tako neuobičajena praksa da imamo više kandidata iz redova oporbenih stranaka i oporbenih zastupnika nego što ima mjesta, a ja mogu reći u ime HSLS-a i HSU-a da mi ne želimo ni na koji način arbitrirati ni donositi odluku kao predstavnici parlamentarne većine, a simptomatično je da Damir Kajin nije u oporbu ubrojio IDS, nego je rekao samo neka se dogovori oporba SDP i HNS, pa je onda moguće da se IDS bude dogovarao ako jest oporba. **Bebić, Luka Obavještavam Hrvatski sabor da sam u svojstvu bivšeg predsjednika kluba HDZ-a sazvao sve oporbene klubove gdje smo govorili o odborima i tako strukturi odbora i o izboru potpredsjednika Sabora. Mislim da su dobre namjere da se iz redova oporbe gdje će sudjelovati IDS, naravno da je sudjelovao doći do nekog prijedloga. Mi ne moramo danas ovu stvar lomiti preko koljena i predlažem, a vidim da se slaže gospodin Milanović da se odgodi za slijedeću sjednicu. Evo, za riječ se javio gospodin Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče. Što se tiče Kluba zastupnika Hrvatske narodne stranke, smatramo da postoje svi uvjeti da Sabor danas glasanjem izvrši odabir i preostala dva potpredsjednika Hrvatskog sabora, ali isto tako nemamo ništa protiv da na prijedlog kolege Hebranga se to odgodi za slijedeću sjednicu. Dakle, što se nas tiče mi smo spremni pristupiti glasovanju. Hvala. lijepa. Ako nema nekih drugih pitanja ili prijedloga, ja stavljam na glasovanje prijedlog gospodina Andrije Hebranga da se o izboru dvoje članova, dvaju potpredsjednika Hrvatskog sabora odgodi za slijedeću sjednicu. Tko je za ovaj prijedlog?

prijedlog je glasalo 90 zastupnika, protiv 55 i suzdržanih je 5. Dakle, izbor dvaju potpredsjednika u Hrvatskom saboru ćemo odgoditi za slijedeću sjednicu. Hvala vam lijepa.